Mi nastavljamo sa: - Konačnim prijedlogom Zakona o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br.672.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 sa zamjenikom. Arsen Bauk, izvolite ministre uvodno. Uredbe broj 1082/2006 Europskog Parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju EGTS. Zakon je stupio na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. EGTS uredbom 2996. uređenoj u svrhu prevladavanja prepreka koje otežavaju teritorijalnu suradnju, uspostavljanje instrumenta suradnje na razini zajednice sa statusom pravne osobe pod nazivom Europske grupacije za teritorijalnu suradnju. EGTS je novi oblik pravne osobnosti koji se može osnovati s potrebom uspostave aktivnosti prekogranične suradnje. Cilj i svrha osnivanja EGTS-a je jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije. Trenutno u Europskoj uniji ima registrirano 46 EGTS-ova. U cilju poboljšanja pravnog instrumenta EGTS-a uredba 2006.izmjenjena je Uredbom EU broj 1302/2013. Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca o izmjeni Uredbe broj 1082/2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju u vezi s pojašnjenjem, pojednostavljenjem i poboljšanjem osnivanja i funkcioniranja takvih grupacija. Zadaća EGTS-a je provedba programa suradnje ili njihovih dijelova ili provedba operacija koje podupire unija kroz Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond ili Kohezijski fond. Bitne novine predviđene EGTS uredbom iz 2013. u da je dana mogućnost da osobe privatnog ili javnog prava postanu članovi EGTS-a te je dopušteno sudjelovanje i trećih zemalja susjednih država članica u EGTS-u. Produljen je rok za odobrenjem, sudjelovanje u EGTS-u na 6 mjeseci, te je postupak odobrenja sada samo ograničen na konvenciju, no ne i na statut kako je bilo ranije. Također, terminološki usklađena ranija uredba, te termin zajednica zamijenjen je terminom unija. Ovim prijedlogom zakona osigurava se provedba navedenih uredbi EU kojim je uređen institut EGTS-a. Pri tome je ocjenjeno da će se provedba uredbi preglednije i jasnije, te djelotvornije osigurati novim zakonom umjesto dopunjavanjem ili mijenjanjem postojećeg Zakona o provedbi EGTS Zakonom se definiraju nadležna nacionalna tijela za pojedina postupanja, uređuje se postupak za odobrenje članstva u EGTS-u, članovi iz Republike Hrvatske te definira status EGTS-a sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Tijelo nadležno za provedbu uredbi i zakone Ministarstva uprave u čijem je djelokrugu politički sustav i sustav lokalne i područne samouprave, obzirom na opseg izmjene uredbe, pristupilo se izradi novog zakona. Zakon mora stupiti na snagu najkasnije 22. lipnja 2014. godine od kada I za informaciju, trenutno u Ministarstvu uprave je zaplijenjeno 6 zahtjeva za sudjelovanje u EGTC-u. Virovitičko-podravska županija i Općina Antunovac zatražili su odobrenje za sudjelovanje u EGTC-u Pannon, Istarska županija zatražila je odobrenje za sudjelovanje u EGTC-u

Hvala i vama ministre. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, Jasen Mesić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, uvaženi ministre sa suradnikom. Dakle, pred nama je, kao što je to lijepo ministar rekao, Prijedlog zakona o provedbi uredbe EU o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju s konačnim prijedlogom zakona, a glavni motiv zapravo za donošenje istog ovakvog prijedloga zakona je izmjena uredbe EU. Naravno, uobičajeno je u ovom našem Saboru da kad se donose takve uredbe da velikom većinom, gotovo uvijek idu po hitnom postupku, da je to jedna uobičajena procedura koja je bila i za prošle Vlade, koja je i sada i da vrlo rijetko o tome diskutiramo, a neki put se i u takvim prijedlozima uz izliku da se to mora donijeti Zakon o prijedlogu uredbe, pojedina ministarstva tu situaciju koriste da provuku i neke druge izmjene i dopune zakona, a opravdavajući to nužnošću promjene promjene zbog različitih uredba EU. Ne kažem da je tako ovaj put slučaj, međutim bilo je takve prakse u Hrvatskom saboru. Zašto je i ovaj zakon bitan? Zato što postoje i zavidna financijska sredstva u fondovima EU upravo za realizaciju ovakvih projekata koji se vezuju za EGTS, odnosno za suradnju pojedinih regija u hrvatskim županijama koje se naslanjaju prekogranično na pojedine druge regije EU. Ministar je ovdje nabrojao 6, ukoliko sam dobro čuo, već programa pojedinih naših regija i županija koje su se prijavile na realizaciju tog programa i kao što je ministar naglasio, ispravite me ako sam krivo čuo, da će oni biti realizirani po starom zakonu, odnosno u suglasju sa starom uredbom EU. No, s obzirom da se radi o sredstvima EU, s obzirom da postoji interes naših županija i naših regija, pitanje je koje se postavlja da li je ovaj Prijedlog zakona o provedbi uredbe EU u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju s konačnim prijedlogom zakona, a koji je utemeljen na novoj uredbi EU, da li je on na neki način mogao biti i kvalitetnije priređen, odnosno da li je ta uredba mogla biti i kvalitetnije implementirana u ovaj prijedlog zakona? Pripremajući se naravno za raspravu, pozivamo se ovdje na mišljenje Hrvatske zajednice županija koji su prilikom donošenja ovog zakona i prilikom poziva da se očituju na pripremu zakona dale i neke vrlo konkretne primjedbe za koje držimo kada bi bile usvojene od strane nadležnog ministarstva, da bi ovaj prijedlog zakona bio bolji. Dakle, jedno od primjedbi je na onu odredbu kojom se određuje državno tijelo, ministarstvo za obavljanje poslova iz članka 5. prijedloga. Mišljenje je tako Hrvatske zajednice županija da bi u konkretnom slučaju za ovaj poslove trebalo biti nadležno središnje državno tijelo za regionalni razvoj i fondove EU s obzirom na svoju nadležnost i određene zakone. Po nama je to i logično zbog toga jer se čitav ovaj program Europske grupacije za teritorijalnu suradnju bazira na zajedničkoj realizaciji pojedinih prekograničnih projekata koji onda dobivaju financijsku potporu iz fondova EU. S obzirom da već postoji središnje tijelo za regionalni razvoj fondova EU u RH koji tako razmatra određene financijske projekte i pripremu projekata, smatramo da bi bilo logično i kompatibilno da se bavi i ovim. Isto tako, drugi prijedlog je bio da se riječ iz statuta briše s obzirom da je samo konvencija EGTC-a treba biti podložna predmetom odobravanja od strane Vlade. Isto tako Zajednica hrvatskih županija predlaže i smanjenje roka sa 6 mjeseci na 3 mjeseca, dakle oni sami koji su dužni nešto učiniti u roku od 6 mjeseci, smatraju da je po ovom prijedlogu zakona taj rok nepotrebno dug i da može biti kraći od 3 mjeseca. Žele valjda postići određenu bolju operacionalizaciju izvršenja tog programa. Osim toga ovim zakonom je propisano da EGTC sa sjedištem u RH osniva kao javna ustanova. Ovo ograničenje pravnog oblika EGTC-a samo je jedan statusni oblik, čini se ograničavajući za potencijalne članove a s obzirom i na praksu drugih europskih zemalja pa se predlaže da EGTS ima svojstvo pravne osobe bez navođenja konkretnog oblika, što bi otvorilo mogućnost da to bude i javna ustanova pa i trgovačko društvo, pa u konačnici i udruga sukladno interesima određenoga članstva. U tom smislu bi sve ono što je predloženo ovim zakonom koji je ministar obrazložio, držimo da bi ovaj zakon Prijedlog zakona o provedbi EU o europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju, s Konačnim prijedlogom zakona bio kvalitetnija implementacija uredbe EU koji smo dužni implementirati u hrvatskom zakonodavstvu koje smo dužni pridržavati. Posebno bih se osvrnuli i napomenuli još jedanput, da radi bolje racionalizacije i radi svega onoga što je ministar nabrojao već 6 postojećih primjera koji su onako bili vezani na Državno tijelo za regionalni razvoj, europske fondove EU, da bi bilo uputnije, praktičnije, neću reći transparentnije, ali u svakom slučaju lakše bi se moglo operacionalizirati na taj način da je uređeno na taj način. Nemamo bilo kakvog posebnog političkog motiva da u ovoj raspravi ukazujemo na ovo ili ono, nego isključivo stav našeg kluba baziramo na onome što je potpisala zajednica županija, smatrajući da ipak oni koji su zainteresirani za projekte koji su i na njih na određeni način aplicirali ipak imaju pravo i na temelju svog iskustva, na temelju želje da pojedine konkretne projekte realiziraju da na taj način ukažu ovdje preko nas zastupnika u Hrvatskom saboru kako bi se mogao pripremiti kvalitetniji Zakon o provedbi uredbe EU u europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju, s Konačnim prijedlogom zakona.